Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i članova Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija, Predlagatelj: Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Odbor je predložio ovu Odluku na temelju članka 3. Odluke o Vijeću za građanski nadzor obavještajno sigurnosnih agencija. Prijedlog akta primili ste poštom. Predstavnik predlagatelja, predsjednik Odbora gospodin zastupnik Tomislav Čuljak će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. **Čuljak, Potpredsjedniče, kolegice i kolege. Želim ukratko obrazložiti prijedlog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na temelju članka 3. Odluke o vijeću za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija na 69. Sjednici Odbora raspravljao je o imenovanju članova vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija. Odbor je zaprimio ukupno 12 prijava kandidata te utvrdio da svi ispunjavaju formalne uvjete za predsjednika i 6 članova Vijeća. U tijeku postupka imenovanja jedan je kandidat odustao od kandidature. Sa kandidatima koji nisu do sada bili članovi Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija na 68. Sjednici Odbora obavljen je razgovor. U postupku je zatraženo provođenje temeljne sigurnosne provjere za sve kandidate koji nemaju certifikat. U načelnoj raspravi podržan je dosadašnji rad Vijeća te iznesen prijedlog da se Hrvatskom saboru predloži imenovanje dosadašnjih članova Vijeća s obzirom na iskustvo u radu i uspješno obavljanje svih poslova iz nadležnosti Vijeća. O prijedlogu odluke za predsjednika Vijeća za građanski nadzor odbor je glasovanjem 6 glasova za i 1 suzdržan odlučio predložiti profesora doktora Krunoslava Antoliša. Odbor je većinom glasova 6 glasova za i 1 protiv odlučio da se Hrvatskom saboru uputi prijedlog da se dosadašnji članovi vijeća predlože za članove Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija. Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno donio sljedeći zaključak: Upućuje se Hrvatskom saboru prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i članova vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija i to za predsjednika dr. Krunoslav Krunoslav Antoliš profesor voditelj znanstvenih istraživanja na Visokoj policijskoj školi, Policijske akademije, Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Za članove Mile Čulumović, diplomirani inženjer elektrotehnike iz Zagreba, Zoran Grgić diplomirani inženjer strojarstva iz Lipovca, docent dr. Dražen Harasin docent na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, Sanja Sarnavka profesorica komparativne književnosti iz Zagreba, profesor doktor Nikola Mijatović diplomirani pravnih iz Zagreba i Nenada Vukman diplomirani politolog iz Zagreba.

Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice, gospodin zastupnik Tomislav Čuljak. Evo uz imenovanje članova Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija potrebno je reći da uz ured vijeća za nacionalnu sigurnost koji vrši stručni nadzor nad radom sigurnosnog sustava, te parlamentarnog nadzora koji neposredno provodi Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, nadzor nad sigurnosnim agencijama provodi i Vijeća za građanski nadzor, kao jedna dodatna demokratska kontrola sigurnosnog sustava, koju sačinjavaju predstavnici Hrvatskog društva tj. Građani. U proteklom mandatu vijeća za građanski nadzor postupalo je po predstavkama građana i obavljalo najavljene i izvanredne nadzore, te je o svom postupanju podnosilo izvješće. Mislim da možemo izjaviti svoje zadovoljstvo ali i svih građana Republike Hrvatske što Vijeće za građanski nadzor u proteklom mandatu nije utvrdilo nezakonito postupanje i kršenje ljudskih prava. Vijeće je ispunilo svoje zakonske obveze na korektan i prihvatljiv način ali je najvažnije da sigurnosni sustav djeluje u skladu sa Ustavom i zakonom te da nema nikakvih zloupotreba i kršenja ljudskih prava, a danas možemo pohvaliti profesionalni rad sigurnosno-obavještajnog sustava. Zbog svega navedenog Klub HDZ-a podržava prijedlog Odbora za unutarnju politiku kojim se predlaže imenovanje dosadašnjih članova vijeća. Isto tako podržavamo imenovanja profesora doktora Krunoslava Antoliša za predsjednika Vijeća zbog njegovog iskustva i kontinuiteta koje će sigurno osigurati nastavak uspješnog rada Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija. Hvala.